участие в дебатите.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, госпожи и господа министри! Тъй като сме доста ограничени във времето за изказване, ще бъда много конкретен и ясен. Нашата парламентарна група се запозна с тази програма – участвали сме в изготвянето й със свои мерки, така че ние ще я подкрепим, разбира се, с някои уточнения и допълнения, които сме приготвили и смятаме, че са изключително актуални предвид и икономическата, и обществено-политическата обстановка в страната и задачите, които стоят пред кабинета. Господин министър-председател, предлагаме няколко промени, изписали сме ги, ще кажа само някои от тях. Това е в пакета от мерки за защита на потребителите от монополните структури, където да се опишат точно какви са мерките в защита на потребителите на услуги от обществените монополи на пазара,

така предлагаме. Към Раздел „Бизнес” – подобряване на бизнес средата. Промени в данъчното законодателство с цел по-добро регулиране на взаимоотношенията между фиска и бизнеса – Вие обещахте това и ние също. Към обществените поръчки – това е едно от най-важните неща, които предлагаме добавяме, промените да включват разширяване на достъпа на повече фирми до обществени поръчки; въвеждане на електронни обществени поръчки до определени нива и премахване на възможностите за манипулиране на резултатите чрез въвеждане на изкуствено създадени изисквания към кандидатите; въвеждане на прозрачност чрез забрана за участие в обществени поръчки на офшорни фирми. Тук отварям темата законодателство, насочено към офшорните зони предвид актуалността на темата от гледна точна на международния дебат

и относно, че цялата икономическа световна общественост и в частност европейската са на мнение, че тези икономически практики са неправилни, че те ощетяват гражданите на държавите, съответно фиска на всяка държава. По непотвърдени данни, но от достатъчно официални източници, около 36 трилиона

специален пакет от мерки за пресичане на тези трансфери на капитали и вероятно ще Ви предложим и облагане на тези трансфери. Няма да приемем абсолютно никакви извинения и и аргументи, че това ще пресече инвестиционния климат в сраната. По-добре без инвестиции, отколкото със заобикаляне на данъчното облагане и изтичане на национален капитал и национален доход от страната, още повече че този въпрос е твърде актуален в световен мащаб. Другата тема, по която ще бъдем особено взискателни, е темата за пресичане на финансовите престъпления, за контрабандата и за източването на данък добавен стойност и акцизи през престъпни финансови схеми – също изключително актуална тема. По тази тема в този момент се води дебат в Европейската комисия. Ние Ние наистина трябва да вземем мерки. Данните там са за 1 трилион годишно – от държавите в Европейския съюз изтичат през престъпни схеми за източване на ДДС. Данните за България са шокиращи – около 2,5 милиарда. Те може да не са потвърдени, може да са неточни, но са приблизителни и идват от доста сериозни източници от Европейската комисия. Контрабандата в България, пак по такива данни, е около милиард и половина годишно. Ние не можем да търпим 4 милиарда от фиска да изтичат и затова ще бъдем особено безкомпромисни по тази тема. Предлагаме това да бъде записано в програмата, ще го дам на председателя в писмен вид. Искам да се обърна към Вас от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи – към Вас, господин министър-председател, към министъра на финансите, към министъра на вътрешните работи и към бъдещия шеф на Държавна агенция „Национална сигурност”: ще бъдем безкомпромисни в очакването ни да се пресекат контрабандните канали и престъпните схеми за източване на ДДС; ще бъдем ужасно нетърпеливи, господа министри! Искаме данните, които има за тези схеми, има достатъчно разработки, искаме реализации по тези разработки! Искаме да дадете на народните представители още тази есен, когато ще правим новия бюджет на страната, ресурс, с който да отговорим на българските граждани. Искаме с тези свои действия да покажете абсолютната ни решимост да се справим с тази язва. Това е един от тестовете, по които Парламентарната група на Движението за права и свободи ще определя подкрепата си и оценката си за кабинета. Мисля, че бях достатъчно категоричен, за да стане ясно, че няма да търпим никакви компромиси в тази посока.

„Пазарът и бюджетът имат нужда от спешни мерки за борба с контрабандата и пресичането на схеми за източване на приходите от ДДС и акцизите.” Това да се отрази към преамбюла като част

Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, дами и господа министри, колеги! Първо искам да поздравя лично господин Орешарски и неговия екип, че в това нелеко време успяват бързо – спрямо обещанието, което дадоха пред българския народ, да предложат на масата конкретни мерки с конкретни срокове в рамките на следващите четири месеца, защото действително затова българският народ искаше промяна. Ще ми позволите, господин премиер, да направя някои коментари по мерките, като предварително заявя, че от името на Парламентарната група на Коалиция за България ще срещнете пълна подкрепа за тяхната реализация, както и на допълнителните предложения, които бяха направени от госпожа Нинова, и, разбира се, можете да разчитате на работата ни като народни представители и на работата на постоянните комисии да получите светкавично съдействие за необходимите промени в законодателните актове, за да може Вашата работа да бъде ефективна и резултатна. Действително първата основна задача, както беше прокламирана от Вашето правителство, е да установим конкретната среда в България. Без възстановяване на конкуренцията и на първо място с пресичане на контрабандата и източване на данък добавена стойност, ние нямаме нормална пазарна среда. Това изкривява средата, демотивира изключително много икономически субекти и в крайна сметка води до занижаване на възможностите за растеж на икономиката и приходи във фиска. Бихме препоръчали на много добрата мярка за подобряване на бизнес средата, а именно, намаляване на административните режими и тежести, буквално освен консултирането на заинтересованите среди, анализа и идентификацията на възможните режими, които да бъдат премахнати, да има непрекъснат, перманентен режим, буквално седмици за седмици и месец за месец, защото съм убеден, че в момента съществуват административни режими и тежести, които с подзаконови нормативни актове на отделните ресорни министерства, с незабавна промяна могат да бъдат свалени. Ще бъде осезаемо за бизнеса,

в бюджета, които не отговарят на разходите за тяхното администриране и, според мен, заедно с другите, които изискват законодателна промяна и ще изискват малко повече време, но то също, уверявам Ви, ще бъде също много късно, но ще имате нашата подкрепа, да покажем на българските граждани, че правителството работи ежедневно и ежечасно.

да разпоредите на министерствата буквално от следващата седмица да могат да се качват обобщени данни за всички фирми, които са получили съответните обществени поръчки, за да можем в недалечно бъдеще, бих казал до седмици, да изработим електронен портал, на който да се качват всички обществени поръчки, концентрирани в определена фирма. Най-лошото нещо, което се случи в България през последните четири години, че създадохме мастодонти-фирми, в които концентрирахме огромен ресурс на обществени поръчки и по същество станаха нерегламентирани брокери на пазара на обществените поръчки. За да има нормализация в страната и за да се спре вълната от обжалвания, която в момента затормозява силно изпълнението на усвояването на публичния ресурс и усвояването на европейския ресурс, за който след малко ще говоря, това е една от основните причини. Смятам, че всяко едно министерство буквално следващите дни по Ваша заповед може да изработи тази електронна информация, да я качи и в рамките до края месец юли да можем да имаме обобщен национален електронен портал, на който тази информация да е видима и прозрачна. Това ще бъде най-решителната крачка, най-показателната крачка, че правителството и всички ние имаме воля да променим нещата в този сектор. По отношение на задълженията към държавата приветствам Вашата воля за пълно разплащане с просрочените задължения до 30 август. Трябва наистина да се направи режим, при който потоците, които вървят за изпълнение на публичните услуги, да бъдат ритмични и това да не затормозява предприятията. Малките и средните предприятия са гръбнакът на всяка икономика. Ние сме им в дълг. Дори фактът, че досега по средствата, които бяха отделяни по инструмента „Джеръми” в размер на над 700 млн. лв. европейски средства след повече от три години има има разрешени под различна форма кредити, гаранционни линии и прочие едва за около 250 милиона лева, недостигайки 300. Това показва, че имаме голям проблем. И не само това. Анализът, който беше направен и за подготовката на договора за партньорство показва, че българските малки и средни предприятия продължават да разчитат на финансиране на своята дейност на около 63% собствени средства и около 24% на средства, привлечени от различни приятели, забележете! Тоест, ние не сме създали наистина нормален механизъм, по който гръбнакът на нашата икономика да получава своята финансова кръв и да може да извършва своята нормална дейност. Затова приемаме с категорично одобрение Вашата цел да капитализирате допълнително Българската банка за развитие, като, разбира се, според мен съществен елемент в тази посока ще бъде и опростяване на правилата, за да може в крайна сметка малките и средните предприятия да продължават да получават тези изключително важни средства за тяхната дейност. По отношение на единната сметка, смятам че тук трябват много решителни действия и ще разчитам на Вас като човек, който има изключителен опит в сферата на финансите, и на министъра на финансите, разбира се, да дадем светкавично тази възможност българските икономически субекти да определят сами направленията за какво да отиват погасяванията при плащания към единната сметка за обслужване на задълженията към бюджета. Достигам до европейските фондове – ключова тема. Едно от нещата, които в момента със страшна сила виси над нас в тази ситуация, в която се усеща остър дефицит на ресурс на публично финансиране на крайното потребление в страната, това е един от ключовите въпроси, който може да даде тласък и положителен шок за икономическото ни развитие, е усвояването на европейските средства. Ние сме може би в най-тежката ситуация, в която сме попадали през целия планов период, тъй като до края на годината,

опишем мащабите на проблема за колегите в залата и за всички, които ни гледат и слушат, ще припомня, че през изминалите години размерът на сертификацията, която България е успяла да постигне – визирам 2010, 2011 и 2012 г., реално се е движел между 400 и и 700 млн. евро. Виждате, че задачата днес е практически два пъти по-голяма от най-високия темп, който сме постигнали през миналата година. Ще припомня, че от тази трибуна нееднократно е звучало нашето предупреждение към предходния кабинет, че България не се движи с нормална, добра, удовлетворяваща скорост. Вече сме на финала, когато имаме буквално само месеци пред нас, или да констатираме като странични наблюдатели загубата на този огромен ресурс, а той в момента варира със стойности от малко под до може би над 1 млрд. лв. на годишна база до края на годината, а това е жизненоважен ресурс за българската икономика, за генерирането на работни места и за модернизацията на страната, трябва да се предприемат незабавни мерки. Радвам се, че виждам тези мерки в плана на правителството за стабилизационни и неотложни мерки. Трябва обаче, според мен, заедно с новата комисия, която ще изберем за контрол на европейските фондове, с ресорните министерства да направим работен седмичен режим за съдействие на бенефициентите, за да могат те действително в следващите седмици да реализират проектите, да ги разплатят и да получат правото на верификация и обратна сертификация на средствата от Европейската комисия. Още нещо. На Вас, господин премиер, и на ключови министри от Вашия кабинет Ви предстои само след два дни една важна среща в Брюксел. Апелираме от тази трибуна, което означава, че Вие имате нашата категорична подкрепа, която сме готови да облечем с решение, да поставим изключително важния въпрос пред Европейската комисия по подобие на ситуацията, която беше одобрена за Румъния, Словакия и всеки момент за Чехия, ще припомня, че това са същите държави, които заедно с нас – за съжаление сме на опашката на усвояването на европейските средства, да получим правото да разсрочим поне с една година финансовите ресурси, които трябва да бъдат усвоени до края на тази година. Това е честен подход. В противен случай най-вероятно ще има спекулация и от Партия ГЕРБ, че едва ли не новото управление е загърбило средствата, като тази вина изцяло лежи върху техния гръб и никаква вина не може да бъде прехвърлена на настоящото управление. Но по-важното е, че има огромен риск тези средства да не влязат в българската икономика и да не стигнат до българските граждани. Така че разчитайте на нас, надявам се и съм сигурен, че в разговорите с господин Барозу и със служители на Европейската комисия ще поставите този въпрос и ще го материализираме като официално искане в следващите седмици пред Европейския съюз. поставям въпроса, с който вероятно Вие сте съгласни абсолютно, още повече той беше част от програмата на Коалиция за България, който постави моята колежка Корнелия Нинова, по отношение на мярката за спиране нарастването на възрастта и стажа. Защото в крайна сметка това беше ключова мярка, касаеща няколко десетки български граждани, за да можем да решим и този остър социален проблем на хората, които вече в една напреднала, по-зряла възраст на своя живот не могат да решат проблема нито с работното място, нито с пенсионирането. Господин премиер, още веднъж изразявам нашата категорична подкрепа. Сигурен съм, че в следващите седмици, на базата на позитивните резултати от тези мерки, ще имаме възможност заедно – от всички парламентарни групи, и с Вас, да обсъдим последващи мерки. Пожелавам Ви успех! Благодаря Ви, уважаеми господин Михалевски. Желание за изказване заяви господин Алиосман Имамов, след него Явор Куюмджиев. Заповядайте, уважаеми господин професоре, имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, дами и господа министри, уважаеми колеги! Ние ще подкрепим предложените от премиера стабилизационни мерки с допълненията, които господин Цонев Ви представи подробно преди малко. Уважаеми колеги, уважаеми господин премиер! Мисля, че Вашите мерки биха били по-изчерпателни и по-прозрачни, ако имаше достатъчно информация по един важен въпрос. Това е въпросът с финансирането на мерките. Аз си направих труда да преброя онези мерки, които имат отношение към разходите на бюджета, говорим за текущия бюджет.

имат отношение към разходната част на текущия бюджет. Накратко ще ги изброя и ще коментирам някои от тях. Това е обезщетението за деца, малко пари трябват там. Еднократните помощи за първокласници, също. Енергийните помощи. Увеличаване на минималната работна заплата. Ускорено изплащане на задълженията на държавата. При всички положения там ще трябва някакъв допълнителен ресурс, защото навремето господин Дянков съзнателно събираше и задържаше всички плащания, с което връзваше макропоказателите на бюджета и на икономиката. Допълнителните мерки за младежката безработица ще искат вероятно допълнителни финансови средства. Намаляването на административната тежест на бизнеса по отношение на таксите. Това ще окаже влияние при всички положения върху приходите на бюджета, особено по отношение на неданъчните приходи. България, уважаеми дами и господа, сме стигнали до там, че всяка институция определя такси, когато си иска и по какъвто въпрос си иска. Очевидно този въпрос трябва да бъде регулиран, но в случая, ако се предприемат мерки в тази посока, ние ще имаме известно свиване на приходната част. Това е безспорно. На следващо място, облекчаване на достъпа до финансов ресурс чрез Българската банка за развитие. Ще трябва ли допълнителен публичен ресурс за това нещо и откъде ще го вземем? ще го вземем? Промените в единната сметка също има отношение към приходите – по какъв начин ще се отрази върху тези приходи и дали няма да създаде допълнително проблеми? И на последно място, предвиждате подпомагане на публичните бенефициенти със средства по отношение на европейските фондове. Предвиждат ли се и там публични средства, в какъв размер и откъде ще вземете тези средства? Господин премиер, моят можете ли да направите една кратка оценка за фискалния ефект от тези мерки? Ще бъде ли застрашена фискалната стабилност на страната – говоря, през текущата година, а не за следващия бюджет? Ако има такава опасност, какви намерения имате да решите проблема – допълнителен дефицит, заем, преразглеждане на бюджета, актуализация? Бихме желали да чуем Вашето мнение и по този въпрос. Благодаря Благодаря Ви, господин Имамов. Други желаещи да участват в разискванията? Министрите също имат право по всяко време да вземат думата по отношение. Господин Куюмджиев, Вие дадохте заявка. Има думата народният представител Явор Куюмджиев. Заповядайте, уважаеми господин Куюмджиев. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Изключително съм доволен от предложението, което внесе Министерският съвет, и госпожа Нинова, защото отговаря на едно от основните искания, което народът и избирателите поставиха пред нас. Нека да Ви припомня, че през месец февруари тази година протестите започнаха заради цената на тока. Един от най-важните въпроси, които поставихме още в първия ден на парламента, беше точно този: как да помогнем на обикновените граждани, тези които нямат достатъчно доходи, да се ползват от едно основно благо за ХХІ век, а именно достъпа до електричество. Не трябва нито за миг обаче да забравяме как се стигна до този момент, как три години и половина българската енергетика беше разграбвана, унищожавана, доведена на прага на колапс и как в нея се вихреха корупционни сделки, как се грабеха пари. Убеден съм, че с подкрепата на това решение, особено в частта му за задържане на цените на тока, за намаляването им потенциално с 5%, ние ще отговорим на едно от основните искания на българските граждани. Убеден съм, че с промените в закона, които ще разглеждаме следващите дни, ще бъдат решени основните проблеми на енергетиката. Ще Ви кажа нещо, което за мен е много просто. Основният проблем, който беше през последните години, беше липсата на компетентност, липсата на знания и на умения да се управлява. В тази конфигурация в този парламент, в това правителство има експерти, хора, които знаят какво да направят, за да облекчат живота на гражданите, да решат двата основни проблема на българската енергетика, а именно: дисбаланса в купуването и производството на електроенергия и да отменят безумия като например таксата „пренос” за износ. износ. Нека да Ви напомня нещо, което непрекъснато си говорим. Благодарение на предишните управляващи България за пръв път в своята история се превърна в транзитна страна за износ на ток, тоест през България преминаваха унгарски и румънски ток за нашите съседи, а българските централи стояха и не работеха. Когато приемем тези промени, които предстоят, когато подкрепим това правителство, ние ще решим не само този проблем, но както казах в началото и проблемът за достъп на българските граждани до електричество. Предлагам и заявявам своята пълна подкрепа за предложените мерки и съм убеден, че със следващите си действия това правителство и Четиридесет и вторият Парламент ще докажат това, което хората очакват от нас

Първите и най-спешни стъпки на изпълнителната власт и в частност на ръководеното от мен Министерство на икономиката и енергетиката са в посока избягване на криза в енергийната система на страната и стопиране скока на цената на тока за бита и за бизнеса с близо 40%. Тези стъпки в значителна степен са фактор за спасяване на системата от срив и за гарантиране на изключително важните за страната икономическа стабилност и социална сигурност. Ще представя пред Вас основни показатели и обективен анализ на състоянието на енергийната система, както ги заварих в края на месец май тази година. Първите пет месеца на 2013 г., сравнени със същия период на 2012 г., производството на електроенергия е намаляло с близо 20%, потреблението е намаляло с близо 10% или износът на електроенергия е намалял с 60%, говорим за пет месеца. Произведената електроенергия от ВЕИ в преносната мрежа за същия период е нараснала с 50%, а производството на електроенергия в разпределителната мрежа – средно и ниско напрежение, се е увеличило с близо 60%. Повтарям, че това е само за пет месеца. Отношението в потреблението бит-промишленост е приблизително 70 към 30. Това ясно показва каква ни е икономиката. Повтарям, съотношението бит-домакинства спрямо бизнеса е 70 към 30. Очевидно е, че икономиката няма да понесе още 6 месеца безвремие. Тук апелирам към всички политически сили – нека да се обединим, защото една политическа нестабилност в този момент не може да бъде понесена от българската икономика. Данните сочат голям дисбаланс между производство и потребление. Този дисбаланс, съчетан с досега съществуващия модел на формиране на цените на електроенергия на практика, води до затруднения в диспечирането и управлението на енергийната система. Съществуващите в момента такса пренос и достъп спряха износа на електроенергия. В тези такси влизат и следните добавки: добавка за зелена енергия, добавка за високо ефективно комбинирано производство, добавка за невъзстановяеми разходи. На практика тези такси правят българската електроенергия непродаваема на външния пазар. За една година от въвеждането им страната ни е загубила близо милиард и половина лева. Намаляването на таксите пренос и достъп ще повиши натоварването на мощностите на производителите на електроенергия. Това от своя страна ще доведе до постъпване на свежи пари в българската икономика и запазване на работните места в дружествата както за миньорите, така и за енергетиците. Намаляването на тези такси ще се отрази и на сметките за консумираната електроенергия от крайния потребител. въведената през 2012 г. добавка невъзстановяеми разходи необосновано се прехвърля отговорността за направените инвестиции от частните инвеститори върху обикновените хора. Стопанските потребители – бизнесът, които са клиенти на две електроразпределителни дружества в страната, в момента плащат за достъп за мощности, които реално не използват. Цената на достъп до разпределителната мрежа за тези стопански потребители трябва да се определи така, че таксата да се заплаща върху действително консумираните количества електроенергия, а не върху всеки един киловатчас инсталирана мощност на ден, както е в момента. За съжаление това състояние на системата е резултат от тотален отказ в нея да се правят дългосрочни реформи. Тя е доведена до срив заради необмислени мерки, решения на парче, липса на планиране, които да са в интерес на държавата и цялото българско общество. Аз разбирам защо това се е случило по този начин. Защото са били нужни много тежки решения, а е нямало политическа смелост да бъдат направени. Виновните за това в момента отново не са в залата, тоест те пак бягат от отговорност. Може да Ви звучи силно, но реалността е следната: изправени сме пред срив на енергийната система и пред необходимост от предприемане на спешни действия за предотвратяването на този срив, а именно: 1. Намаляване на така наречения студен резерв, чиято стойност ще бъде значително понижена в резултат на провеждане на търгове между централите по пределна цена определена от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране; 2. Да не се изкупува цялото количество произведена енергия от така наречените заводски централи по преференциални цени. Повтарям, да не се изкупува цялото количество от така наречените заводски централи по преференциални цени. Националната електрическа компания ще продължава да изкупува от заводските централи, но не цялото количество. Това да стане само след покриване на потребностите на завода. Това ще намали разходите на НЕК, а съответно и крайните цени; 3. Оптимизиране на печалбите на дружествата чрез промяна на действащите норми на възвръщаемост, включително и на електроразпределителните дружества; 4. Намаляване на отчетените от електроразпределителните дружества разходи, включително и признатите загуби; 5. Оптимизиране на всички разходи на дружествата, които имат участие в крайните цени – производители, преносни предприятия и доставчици на енергия; 6. Създаване на възможности за работа на всички централи в страната чрез увеличаване на износа; 7. Приходите от продажба на въглеродни емисии ще се използват за намаляване цената на произведената от ВЕИ електроенергия, които в момента плаща населението. Прилагането на тези мерки ще доведе до ефект в две посоки. Първо, ще предотврати увеличаване цената на електроенергията както за битовите потребители, така и за българския бизнес, което е изключително важно в тази социално-икономическа криза. Второ, ще бъде първа крачка от усилията ни за връщане на баланса в енергийната система. Вече се чуха коментари, че тези мерки са краткосрочни и остава голямата въпросителна за необходимостта от цялостна реформа. Подчертавам, те не са краткосрочни, те са спешни мерки. Цялата реформа ще я има, вече работим по стратегията, но, за да има какво да реформираме, първото, уважаеми дами и господа народни представители, е, че трябва да го спасим. Всички ние – изпълнителната и законодателната власт, носим отговорност пред българското общество за гарантиране на стабилност. Затова Ви призовавам да бъдем изключително конструктивни при реализирането на тези мерки и нека избегнем конфронтациите, най-вече политическите, в името на народа. Хората очакват това от нас. Благодаря Ви.

Всички продължаваме да правим констатации и, разбира се, това е важно, защото българското общество трябва да знае непрекъснато какво изскача от торбите със зулуми, които са направени от предишното правителство. Изговорихме си вече и общите приказки, изговорихме посланията, изговорихме исканията. Вече имаме и конкретни предложения – предложенията на Министерския съвет, само че, господин министър-председател, хората не искат тези предложения да се реализират утре, те искат днес. Затова бързайте, господин министър-председател, бързайте, защото нямаме време. Ние ще Ви подкрепим. Аз съм сигурен, че парламентарните групи, които подкрепят Вашето правителство ще подкрепят и тези мерки, но не трябва да забравяте, уважаеми господин Орешарски, че това положение, за което всички говорим в страната, в момента, е докарано от „Калинките” и от непрофесионалистите, да не кажа някоя по-тежка дума. Затова хората не искат повече непрофесионалисти в управлението на държавата. Не искат във всички сфери на живота, защото това което виждаме и чуваме днес е заради тях. Вие, уважаеми господин Орешарски, какво чакате още по този въпрос? Благодаря Ви за вниманието.

Господин председател, уважаеми господин премиер, дами и господа министри, колеги! Вземам думата с ясното съзнание, че това, което ни предлага Министерският съвет, е в резултат на неговата активна работа през последните две-три седмици. Предложените мерки наистина са неотложни от гледна точка на необходимостта да бъдат изпълнявани в кратки срокове – както каза и колегата – „не утре, а днес трябва да се работи по тях”. Мерките, касаещи бизнеса, бяха дискутирани от моите колеги. Аз искам да обърна внимание върху един въпрос, чието място според мен в общото описание на необходимостта да се усвояват европейските фондове и ангажиментите, които правителството ще поеме към тяхното усвояване. Говоря за Програмата за развитие на селските райони. Програмата касае около 120 хиляди бенефициенти, 178 общини. Положението е трагично от гледна точка на усвояване и на възможността да се изгубят огромни средства. През 2011-2012 г. поради лошото управление на тази програма правителството върна средства в Европейската комисия заради неразплащане. Правиха се различни гимнастики и те бяха по посока 2011 г. да създадем Гаранционен фонд. Този фонд е добра идея, но работи лошо и няма да изпълни своите ангажименти към българските производители. година – отново загуби, за около 50 млн. лв. Отново се направи поредната гимнастика средствата да бъдат предоставени на общините с аванси, които да успеят да минимизират огромната загуба, която се очертаваше. Тук обаче има един проблем. Процедурата, по която работят общините за усвояване на средствата, е тромава и касае най-вече Закона за обществените поръчки. В Държавен фонд „Земеделие” една процедура от шест до осем-десет месеца. Как в рамките на две години ще се изпълнят тези проекти, защото 2015 г. приключва разплащането по програмата? година положението е още по трагично. В резултат на първите месеци от управлението на ГЕРБ, в резултат на абсолютното безхаберие на служебното правителство за необходимостта да се разплатят около 490 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони за тази година, досега са изплатени едва 49 милиона.

да бъдат улеснени при кандидатстването по проектите, вярвайте ми, че през 2013 г. няма да можем да се справим с това предизвикателство. В заключение, искам да кажа, че усвояването на европейските фондове е изключително важна задача, защото тя осигурява 50% от инвестициите в страната

усвояването на средствата дава възможност да се увеличат доходите в края на 2015 г. с 34% в резултат именно на ефективното усвояване на европейските фондове.

Тук също има много въпроси, които трябва да се обсъждат, по които неправителственият сектор и всички заети в съответните направления на дейност трябва да кажат своето мнение.

С пълното съзнание, че предлаганото от Вас е изпълнимо и ще бъде обект на Вашата активна работа, а също така и на Народното събрание през следващите седмици и месеци в комисиите, ми се иска по въпросите, които поставих, да имаме отговор какви мерки ще се вземат в спешен порядък в насока Програмата за развитие на селските райони. Благодаря.

Започвам своето първо изказване пред Вас с името на Бог – Бог, когото много често забравяме и може би сме причина той също да ни забрави. Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа народни представители! Започвам с това отклонение, защото смятам, че ще ни бъде все по-трудно оттук насетне да спасим това, което става все по-трудно за спасяване, а именно това е нашата Родина. Една от причините обаче не е само и единствено политическото или икономическото състояние на нашата страна, а също така културното и духовното състояние на нашите граждани, на всички нас. нас. Поради тази причина излизам пред Вас, за да задам въпрос, съответно на кабинета и на министър-председателя. Може би не веднага, не сега, не с първия стабилизационен пакет от неотложни мерки, но в по-късен етап дали се предвиждат достатъчно и средства, но най-вече воля и желание да се работи по съхранението и развитието на българската култура? Нека не забравяме, че в момента наблюдаваме дълбоко покушение срещу духовните начала на живота. Имаме много важни, основни проблеми с манталитета, мисленето, начина на живот на българските граждани. Това изисква много време и усилия именно в духовната и културната сфери на политиката. Нека не забравяме, че наистина икономиката е важна. На първо време трябва да се вземат тези мерки. Някой ще каже, че те са недостатъчни, друг ще каже, че са прибързани. Така или иначе, нека не забравяме, че истинският устойчив и солиден фундамент на цивилизацията не е икономиката, а културата културата във всичките й прояви. Когато говорим за българската култура, ще имаме дебат и лично аз ще имам предложение как бихме могли да я съхраним и развием, така че да бъдем доволни от себе си, да се представяме пред света в подобаващ вид. Приемам, че все още това може би не е най-спешната мярка, която трябва да бъде взета. Затова моля всички колеги, както и Министерският съвет да мислят по въпроса как да спасим България не само в икономическо, но и в духовно отношение! Благодаря Ви за вниманието.

господин председател. Уважаеми господин премиер, дами и господа министри, уважаеми отговорно работещи в тази зала народни представители! Аз съм изключително доволен от това, че Министерският съвет и премиерът форсираха приемането и изпълнението на плана „Орешарски”, плана за стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението. Особено съм доволен от предлаганите мерки за пазара на труда и конкретно насочените към преодоляването на младежката безработица. Не е тайна, че най-засегнати на пазара на труда от кризата са българите до 30 години. България е в челото на класацията на страните в Европейския съюз по броя на млади хора, които нито работят, нито учат. Това е според последните изследвания на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд. Близо 317 хиляди млади хора от 15 до 29 години са без работа. Или, погледнато от друг ъгъл, това са близо една четвърт от българите в тази възрастова група. Младежката безработица гони, според неофициална статистика, според неофициални данни – 40%. Това няма как да не ни тревожи и няма как правителството и подкрепящите го парламентарни групи да не вземат спешни стабилизационни и неотложни мерки за преодоляване състоянието на тази възрастова група на пазара на труда, дори и като част от общите мерки за овладяването на безработицата като цяло. че към момента връзката между образованието и потребностите на бизнеса се разминават. Например на пазара на труда вече липсват инженери и търсенето им в близко бъдеще ще се увеличава. Не е тайна, че в края на всеки месец в бюрата по труда остават незаети свободни работни места за специалисти, тъй като по редица критерии хората, регистрирани в бюрата, не отговарят на изискванията на работодателите. Проблемите с намирането на привлекателна работа за младите хора имат завършващите образованието си млади хора и хора със средно образование, най-вече с висше образование, като основният проблем тук е липсата на трудови навици и на натрупан първоначален стаж. С постоянното увеличаване на възрастта за пенсиониране и факта, че в условията на криза хората в предпенсионна и пенсионна възраст се задържат по-дълго на работните си места, допълнително се натоварва пазарът на труда и става така, че не се предлагат атрактивни работни места за младите хора. Затова няма как да не бъдат приветствани подготвянето и приемането на пакет младежки инициативи, които задължително да бъдат обсъдени със социалните партньори, работодатели и синдикати. Подчертавам – да бъдат обсъдени със социалните партньори, и които в спешен порядък да доведат до промени в трудовото законодателство. Не са за подценяване субсидираните програми и мерки за младежка заетост, включително и със средства от Европейския съюз, които най-вече да дадат възможност на младите хора да трупат опит. Но най-големият шанс за тях остава развитието на икономиката и бизнеса. Ако бизнесът просперира и привлече инвестиции, той ще осигури хиляди свободни работни места, включително и за младите хора. няма как да не приветствам и предложените в плана „Орешарски” мерки в подкрепа на бизнеса. Този план е спасителен за България и отговаря на общественото очакване от бързи мерки за подобряване положението на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението. Лично аз ще подкрепя трите групи мерки от проекта на Министерския съвет. Надявам се това да направят и останалите отговорни за бъдещето на България народни представители. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО думата господин Местан за изказване. ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Политическата значимост на предложения за обсъждане и приемане от Народното събрание План за неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизирането на управлението, ще повторя – политическото значение, стои и извън конкретиката на предложените мерки, заради конкретиката на предложените мерки. Това е принципната разлика в подхода, в стила на управление на премиера Орешарски и на неговия кабинет и на предишното управление. Предишното управление беше управление на добрите намерения, беше управление на заканите, че ще се случат чудеса за България и за нейните граждани. Предишното управление беше управление на голата воля, която избирателите правилно прочетоха на обратно: думата „воля“ – „ялов“. Това беше ялово управление на заканите, на управленската поза без конкретни резултати. За първи път България има правителство, което застава пред лицето на гражданите с конкретни мерки. Забележете – с конкретни мерки, при това разположени във времето. Това е първата основна характеристика на документа, който разискваме. И второ, което вече затваря кръга – кръга на коректния диалог с българските граждани. Тези мерки ще бъдат отчетени периодически точно в тази зала, в която ще получат и подкрепата. Всеки месец министър-председателят Орешарски ще се яви в парламента, ще рече ще се яви пред българските граждани и ще отчете какво е изпълнено, за да се случи намаляване цените на тока, след като в продължение на месеци всички ние живеехме в ужаса на очакването, че има риск не просто да бъдат увеличени цените на тока, а имаше мрачни прогнози, че увеличението може да бъде в размер на цели 40%. Бих искал да направим усилие да видим какво означава това за всяко българско семейство – разликата от 40% увеличение и 5% намаление. Това са конкретни мерки, защото на българските граждани вече им омръзнаха обещанията за чудеса. Време е за действие и аз бих искал от този ден нататък правителството на господин Орешарски да се възприеме заради конкретните действия като правителство на конкретното действие. Това се отнася и за останалите мерки за увеличаване на размера на помощите за отглеждане на дете, за енергийните помощи, за помощите за първокласниците и целия пакет социални мерки. Но аз взех думата, за да поставя един специален акцент върху третия раздел на тези стабилизационни и неотложни мерки, а именно раздела за демократизиране на управлението. Това е проблемът на проблемите. Ние днес всички отчитаме елементи на криза на политическата система, заради това усещане за криза в политическата система, заради това усещане за дистанция, няма да бъде пресилено ако кажем – за пропаст между суверена и политическото представителство. Четиридесет и второто Народно събрание има среда за протести. Протестът на българските граждани е едно естествено явление на демокрацията. Затова няма протести в тоталитарните режими. Но ние дължим дълбок, систематичен анализ на първопричините за протестите. И онова, което кабинетът днес казва с този документ е, че първопричина за протестите е усещането, че огромна част от българските граждани не са представени в Четиридесет заради несъвършенствата на Избирателния закон, който придоби гражданственост като Законът „Фидосова“. Тук има много ясен ангажимент на кабинета и с гласа си „за“ Парламентарната група на ДПС, надявам се и Четиридесет ще подкрепи не просто дълбоки изменения в Изборния кодекс, ще подкрепим необходимостта от изработването и приемането във възможно най-кратки срокове на един изцяло нов Изборен кодекс с променена философия. Тази заявка и на Парламентарната група на ДПС е заявка, че ние сме узрели за необходимостта парламентарно представените политически партии да излезнат от усещането си за самодостатъчност, да преодолеем партийния си егоизъм и да се поставим в условия на обща конкуренция с нови политически проекти и граждански инициативи, на които трябва да осигурим равнопоставен достъп до Народното събрание, достъп до равноправно състезание за представителство в следващото Народно събрание, независимо кога ще се проведат тези избори. Питам, за да не бъда уличен в популизъм: кога, в кое друго Народно събрание е имало воля да се премахнат излишните бариери пред гражданските инициативи, пред независимите народни представители? Днес за първи път ние имаме Народно събрание, което не на думи, а вече с проекта за решение за сформиране на нарочна парламентарна комисия за изработване на новия Изборен кодекс в пряк диалог – не формален, а функционален, със структурите на гражданското общество ще изработи нов кодекс, в който ще бъдат премахнати изискванията за регистрация на независим народен представител! Къде е логиката за регистрацията на един независим народен представител да са необходими хиляди, хиляди подписи? Толкова, колкото и пред големите партии, които само с едно обръщение към местните си структури могат да осигурят това за отрицателно време! Как да го направи един кандидат за независим народен представител? Второ, още по-малко обяснимо е едно друго ретроградно, жестоко ограничение! Кандидатът за независим народен представител да внесе депозит от 10 хил. лв. Нали знаем колко дължим ние, какъв е размерът на дължимия от нас депозит?! Също толкова! Тоест няма как изискванията за една голяма партия – за размера на депозита, да са равни на изискванията към един кандидат за независим народен представител. Всички тези ограничения ще бъдат премахнати! Никога необходимостта от либерализирането на процедурата за участие в изборите на нови политически проекти и граждански инициативи не е стояла толкова категорично, едва ли не като императив! Аз съм убеден, че гражданското общество на България ще оцени подобаващо този ясен политически ангажимент на мнозинството в Четиридесет и второто Народно събрание, което стои зад кабинета Орешарски. Ако се пропилее този шанс, наричам го исторически, второто Народно събрание да има модерен европейски Изборен кодекс, резултатът ще бъде същият, на който сме свидетели през последните години – протестите ще продължат. И ако не на втория ден, на втория месец ще почукат на вратите и на следващото българско правителство. Първопричината ще бъде отново,

за да премахнем първопричините, за да бъде България не само формален, но и реален член на Европейския съюз. Благодаря Ви за вниманието.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

Благодаря за направените до момента изказвания. Въпросите са много важни с оглед изясняване на цялостната стратегия и поведение на правителството, особено по отношение на макроикономическата и фискалната стабилност. Макроикономическата и фискалната стабилност са първостепенен приоритет, който ще бъде съчетан с осигуряване на необходимите условия за икономически растеж. Ние имаме една фискална цел, която е фиксирана в бюджета, но към момента анализът на ситуацията показва, че тя е по-скоро механична, не е подкрепена с необходимите политики за нейното изпълнение, но това е цел, към която се придържаме. Анализите в тази насока продължават, но се предприемат и необходимите действия за изпълнението й. Разбира се, за да се случи това, трябва да сме наясно с рисковете, които имаме пред бюджета, а те не са малко. Това не може да служи за оправдание – напротив, то мотивира за предприемане на необходимите действия за тяхното управление. Към рисковете пред бюджета на първо място можем да отнесем надценените прогнози за макроикономическото развитие през текущата година. Още при изготвянето на Бюджет 2013 беше ясно, че прогнозите са оптимистични и в първия възможен момент ревизията на тези прогнози се осъществи – през март тази година, като бяха намалени очакванията за растеж – както номинален, така и реален. Брутният вътрешен продукт в номинално изражение е ревизиран с милиард и половина лева в негативна посока, като неблагоприятно на приходите се отразява и ревизията в номиналните растежи на останалите основни компоненти на брутния вътрешен продукт, с изключение на износа до известна степен, но ефектът му е компенсиран напълно с резултатите, които се очакват по отношение на вноса. Към основните рискове пред изпълнението на бюджета можем да отнесем и очакванията за възникване на допълнителни разходи, които в определени случаи изглеждат обосновани и са предопределени от това, че те не са добре разчетени и имаме недофинансиране на определени сфери, което обаче означава, че трябва, и в момента го правим, да търсим начин за оптимизиране и изчистване от някои паразитни разходи. Основен проблем са просрочените задължения и постъпващите искания от отделни министерства и ведомства за допълнителни разходи. Има риск и той е налице в тези искания, като към края на април подобни допълнителни искания, заедно с просрочените задължения са в размер на над 800 млн. лв. Поради това и поради този риск министерствата и ведомствата вече полагат необходимите усилия за оптимизиране на своите разходи. Неслучайно в спешния спешния социален пакет, който приехме, който засягаше подкрепата за първокласниците, подкрепата за майките и разширяване на обхвата на енергийните помощи, ние отправихме два основни сигнала. Първият сигнал беше, че ще изпълняваме своите обещания, ще следваме своите приоритети. Но вторият сигнал беше, че това ще става по линия на оптимизиране на разходите, тъй като ясно беше посочено, че тези средства ще бъдат осигурени осигурени чрез преразпределение в съответните бюджети на държавното обществено осигуряване и на Министерството на труда и социалната политика. За съжаление имаме и риск от неизпълнение на приходите, който приходните агенции оценяват в размер на на около един милиард лева, поради което непрекъснато се работи и вече имаме набелязани конкретни мерки как да подобрим тази събираемост, как да осигурим допълнителни приходоизточници. Част от идеите се чуха и в тази зала, за което съм благодарен. С конституирането на комисиите ще започнем в спешен порядък да работим по тези идеи. Причините за подобно очаквано неизпълнение на данъчните приходи са няколко. Ще си позволя да представя част от тях на Вашето внимание. Първо, въвеждането на единната данъчно осигурителна сметка и свързаното с това изместване на приходи във времето, което не е отчетено при съставянето на бюджета. Това са и други промени в данъчно осигурителната политика, ефектите от които не са включени в приходната част на Закона за бюджета за 2013 г. Това е промяната на макроикономическите показатели спрямо заложените при разработването на приходите, поради недобра прогноза. Това е недобрата прогноза за пазарната конюнктура. Това е подценената промяна и в някои политики, примерно в Бюджет 2012 са заложени изпълнени приходи, свързани с възобновяемите източници в размер на 50 млн. лв., но те са преписани механично и в Бюджет 2013 г. Към момента се изпълнени два милиона. Ясно е, че те няма как да бъдат изпълнени. Предизвиканите проблеми в енергетиката също се отразяват негативно на приходите. Освен това, което също ни мотивира до известна степен и ни прави по-дисциплинирани, но отнема гъвкавостта, която обикновено имат правителствата, това са изчерпаните резерви в централния републикански бюджет. Характерното за първите пет месеца на годината и особено за първите два месеца на годината по време на управлението на правителството на ГЕРБ е, че резервите в централния бюджет са преразпределени по обичайната практика – чрез постановления на Министерския съвет, като размерът на преразпределените средства достига до лимита за възможности за преразпределение, който е заложен в бюджета, а именно 330 млн. лв. За сравнение – за цялата предходна година това преразпределение е в размер на 410 млн. лв. Освен това пожарната емисия на дълг, която беше направена през февруари тази година, която беше обоснована с това, че ще дойдат необходимите средства от Европейската комисия и която беше избрана да падежира през август тази година, когато при нормални условия се очакваше да има ново правителство, тя на практика изчерпа гъвкавостта по отношение на новоемитирания дълг, тъй като на практика изчерпа лимита, който е заложен в бюджета за новоемитиран дълг. Поради това без предприемането на необходимите мерки за изграждане наново на бизнес среда, тъй като тя според мен е разрушена, ние няма как да очакваме по-добри фискални резултати през тази година, а те са ни жизнено необходими. Поради тази причина ще си позволя да подкрепя пред Вас някои от тези мерки, които имат особено значение. Първата от тях е графикът за разплащане на всички забавени плащания към бизнеса. Това е свързано с политиката на безплатно финансиране на публичния сектор, която се наложи в последните години чрез просрочване на задължения пред бизнеса. Най видимо това се случи през 2009 г. втората половина на годината, когато тези просрочени задължения нараснаха от 166 милиона на 799 милиона. Неслучайно в последното тримесечие на 2009 г. бе отбелязано най големия срив в икономиката, когато реалният брутен вътрешен продукт на годишна база намаля с 7,6%. Максимална стойност на тези просрочени задължения бе достигната през третото тримесечие на 2010 г., когато те са в размер на 826 млн. лв. Просрочените задължения към бизнеса нарушават нормалното протичане на паричните потоци в икономиката и са една от причините за нарастване на междуфирмената задлъжнялост Докато много други страни от Европейския съюз отбелязаха високи темпове на растеж и възстановяване от кризата, през 2010 г. при нас, поради нередовните плащания и влошената бизнес среда, такъв не се наблюдаваше. Такъв растеж за съжаление не се наблюдаваше през целия период 2009-2012 г. Растежът беше в рамките на статистическата грешка, което доведе до няколко загубени години за българската икономика и през 2012 г. реалният брутен вътрешен продукт е 2,6% по-нисък от предкризисното му ниво през 2008 г. Важността на мерките, в подкрепа на бизнес средата, е обоснована и от това, че основен проблем при този растеж са намалелите инвестиции, като през 2012 г. вътрешните инвестиции са с 37% по-ниски от тези през 2008 г. в реално изражение. Разплащането на задълженията към бизнеса ще възстанови доверието в държавата като редовен платец, ще влее свободен финансов ресурс, който да се използва за увеличение на икономическия растеж. Друга много важна мярка е облекчаването на достъпа до евтин финансов ресурс за малкия и среден бизнес чрез Българската банка за развитие. Като част от антикризисния план през 2008 г. тази банка беше капитализирана с цел да подпомогне кредитирането и да намали мащаба на икономическия спад. Основната цел беше да се подпомогнат малките и средни предприятия, които нямаха натрупани буфери, да се справят с влошаващата се ситуация. Тази политика не беше продължена през 2009 г., след смяната на правителството и възможностите в тази посока на Българската банка за развитие не се използваха. Това е една относително добре капитализирана банка, която може да привлече и сама допълнителен финансов ресурс при много прилична цена, поради по-ниските рискови премии и ниските лихви като цяло в момента. Привличането на свеж финансов ресурс ще осигури необходимата ликвидност на малките и средни предприятия, голям процент от които посочват, че основен проблем им е невъзможността да се финансират. По отношение на единната данъчно-осигурителна сметка – наистина нейният първоначален замисъл е бил добър, но за съжаление реализацията се отклонява от добрите намерения. Ние обсъждаме, включително и с бизнеса, и към момента са налице три основни варианта за преодоляване на този проблем, но разбира се крайният избор ще зависи от допълнителните обсъждания със заинтересованите страни и от една внимателна оценка на въздействието на подобни промени. Много важно място в мерките заемат и мерките против контрабандата и противодействието на нелоялната конкуренция. Затова се обсъжда, включително и с бизнеса, и имаме известна готовност да предложим един метод за предотвратяване на фактически кражби на ДДС, който е успешно приложим в Румъния и може да бъде приложен и в Република България при съобразяване с националната специфика на законодателството, административния капацитет на приходните администрации и обема на вътрешнообщностните придобивания на стоки на територията на страната, като за нейното спешно прилагане са необходими няколко условия – определянето на обхвата на стоките по отношение на които ще се прилага този специфичен контрол, определяне на обхвата на лицата, спрямо които ще се прилага контрола, както и органите, които ще осъществят специфичния контрол. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО ще Ви съобщя с какво време разполагат парламентарните групи: ГЕРБ разполага с цялото си време, Коалиция за България – 12 минути, от Движение за права и свободи са изчерпали времето си, „Атака” има 20 минути. Господин Станилов, желаете изказване. Заповядайте!

Уважаеми господин председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Ние не гласувахме това правителство. Ние с един глас Ви дадохме възможност да го направите, за което понасяме тежки удари. Този документ показва, че си е заслужавало да го направим, защото този документ в един или друг начин се вписва в крайчето на Програмата на „Атака”. Аз ще се спра на няколко точки и ще Ви кажа по какво се различава, а не по какво си прилича. Вие управлявате по философия, различна от нашата. Вие управлявате, както се управлявали всички правителства досега, на принципа на либералната саморегулираща се пазарна икономика, която докара света до тази криза, в която се намира. Нашата програма Ви предлага регулирана икономика по смисъла на Кейнсианството – нещо съвсем различно. Затова и нашите стабилизационни мерки биха били други, но народът каза Вие да управлявате и народът ще влачи последствията от което. Това, което ще донесат ще донесат тези стабилизационни мерки е твърде малко от това, което е възможно. Ние ще го гласуваме, защото вярваме, че нещо може да се случи, макар и не толкова добро, макар и не най-доброто. За да не бъда голословен, ще се спра на две-три точки от това, за да стане ясно за какво говоря. Пазар на труда: увеличаване на минималната работна заплата, съгласувана с Тристранния съвет – това е по смисъла на същата тази неолиберална неолиберална схема, по която управлявате – овладяване ръста на безработица и подпомагане на реализацията на младежите, подготвяне пакет от младежки инициативи, промени в Закона за насърчаване заетостта. Няма как да увеличите работните места или ако ги увеличите, те ще бъдат малко, защото Вие по тези принципи ще откриете само временни работни места, които няма да решат проблема. Аз не виждам тук, в точка трета, най-важното – това, което плахо беше загатнато, уважаеми господа социалисти, във Вашата програма – реиндустриализация и технологизация на страната. Още тук от политическа гледна точка трябваше да сложите това, защото само тази мярка ще доведе до нови постоянни работни места и ще извади страната от кризата, защото всички страни, които имат регулирана икономика като Китай, Турция и прочие, преживяха кризата много леко или почти никак. Ще Ви дам една идея, само че моля да не ми подхвърляте реплики. Тя е много реплики. Тя е много екзотична, но е вярна и в залата има няколко души, които разбират от това. Можете веднага да възстановите и пуснете в действие Завода за непрекъснато леене на стомана в Кремиковци, който е цял, не е нарязан, не е бутнат и може веднага да се пусне в срок от три месеца. Нещо повече, стоманата, която може да се лее там, се продава по целия свят много изгодно. Направете го. Имате специалисти, имате хора. Познавам такива хора, които могат да го направят за срок от три месеца. И нищо няма да се сбърка. Вярно, че всички ще вият срещу Вас, че това е държавно предприятие. Превърнете го в акционерно дружество с 51% държавно участие и го пуснете. Ще имате работни места. Тогава ще Ви повярват, че тези Ваши намерения са правилни и че те ще бъдат реализирани, колкото и аз да не вярвам в пълнотата на тяхното действие. Следващ момент. „Точка пет. Защита на потребителите. Пакет от мерки за защита на потребителите от монополни структури на пазара.” Мижи да те лажем! Уважаеми колеги, това няма как да стане, ако не върнете държавата на мястото й, ако не вземете стриктни мерки срещу нарушителите. След като не искате регулирана пазарна икономика, как, питам аз, Вие ще се борите срещу монополите? Ами тези монополи не са създадени от мен. Те са създадени от същата система. тази система е създала монополите и не знам дали някой от Вас си спомня, че в началото на миналия мандат аз излязох тук на трибуната и говорих 15 минути за конкуренцията. Цитирах Ерхард, цитирах как във възстановяваща се Германия се е осигурявала тази конкуренция в тези неолиберални условия, което сега го няма никъде по света. Това не се прилага. това е единственият начин – само конкуренцията, конкуренцията и пак конкуренцията може да реши този проблем. Мерки за защита на потребителите могат да се вземат в изключително здрава държава и органите, които трябва да наказват,

трябва да получи специален статут и тя не може да раздава финансови ресурси на всички еднакво, при еднакви условия. Ако искате работни места, ако искате реиндустриализация, ако искате технологизация, Българската банка за развитие трябва да раздава образно казано нисколихвени кредити с големи предварителни срокове на неплащане, но само на онези, които влагат пари във високотехнологични индустриални предприятия. Тези, които влагат пари в други предприятия, ще получават при при друг режим друг ресурс. Това се казва „финансови инструменти”, каквито съществуват и при Вашата либерална икономика. България може да се реиндустриализира. Направете го веднага. Направете го незабавно! То може да се приеме просто за месец, за две седмици. Това може да стане много бързо и Вие ще имате резултат след три- четири няма да се спирам. Ще Ви кажа за демократизацията на управлението. Прочетете нашата програма, все пак, уважаеми колеги. Прочетете я. Ние Ние смятаме, че 4-годишният мандат е несправедлив, че той е недемократичен, и че за четири години всички нас ни откъсва от народа, защото нямаме пряк контакт с него по смисъла на законотворчеството. Ако имаме машинно гласуване, ако имаме система за референдуми подобно на швейцарската, ако спазваме тези принципи, ние ще имаме този контакт и Вие няма да имате тези проблеми.

При всеки приет закон (машинното гласуване е евтино) хората могат да кажат, както е в Швейцария, своето мнение за този закон и да го спрат. Тогава никой няма да ходи и да крещи по улиците, да хвърля и да стават скандали. Хората изобщо няма да си губят времето, а ще отидат да работят. Разбирате ли за какво става дума?! Ако въведем подобна система, няма да има тези проблеми. Тук много добре сте написали как да се демократизираме. Има много неща, с които ние сме съгласни. Ще ги гласуваме, но основният проблем няма да бъде решен. Той може да бъде решен само когато се предприемат онези категорични регулативни мерки, които предлагаме ние в нашата програма. Благодаря за вниманието. (Частични ръкопляскания.)

Господин председател, дами и господа министри, дами и господа народни представители! В предложените стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани и на бизнес средата аз лично виждам далечно ехо от онази програма за радикална социална реформа, която преди около година стана известна като „Планът „Сидеров”. В този смисъл някои от тези мерки са добри, наложителни и няма как да не ги подкрепим. Например: недопускане на ново увеличение на цената на електроенергията, което последвано от съответните мерки включва до 5% намаляване цените на тока, или увеличаване размера на обезщетението за отглеждане на деца от 240 на 310 лв., или увеличаване помощта за първокласник със 100 лв. и така нататък. Какво обаче ни гарантира, че тези мерки не са само добри пожелания, на които сме се наслушали през последните 24-25 години?! Всеки може да декларира добри намерения. Така беше през всичките години, докато бяхме ограбвани. Затова аз смятам, че тази програма за неотложни мерки би придобила плът и кръв, ако бъдат конкретизирани начините за нейното осъществяване. Ако в първа, втора и трета мярка има добавени параграфи, озаглавени „конкретни действия”, то този параграф напълно липсва, когато стигаме до ”защита на потребителите”, господин министър-председателю. Предвиждате пакет от мерки за защита на потребителите от монополните структури на пазара. Е, какви ще бъдат тези мерки? Ще засягат ли те интересите на ЕРП-тата? Ще предвиждат ли по-лесен режим на отнемане на лицензията? После, функционално укрепване и повишаване на административния капацитет на регулаторните органи. Става дума, че ще укрепвате регулаторите чрез законодателни промени. Какви законодателни промени? Нищо не пречеше тези 8 странички да бъдат увеличени на 12 или 16, за да можем да добием представа за Вашите конкретни намерения и стъпки, които ще поемете по-нататък, за да Ви повярваме. Но както Но както казах, въпреки че общата тоналност както на тази дипляна, така и на всички Ваши изявления е все в тона на Вашингтонския консенсус, независимо че всички Ваши изявления звучат все в този неолиберален ключ. Например обещавате децентрализация на кметовете като форма на демократизиране. Къде повече децентрализация, господин министър-председателю?! Вие ги направихте независими феодали. По-нататъшната децентрализация на местната власт стимулира корупцията на местната власт. Покажете ми един кмет, който не е назначил роднините си в общинските структури, ще Ви бъда благодарна. Както казах в началото, тъй като макар и палиативни, макар и бледа сянка на управленската програма на Партия „Атака”, тези мерки са положителни, аз лично ще гласувам за тях

Макар че се изкушавам, няма да се опитвам да отговарям на предизвикателството, отправено от проф. Станилов по отношение и на възможностите за спешна реформа на съдебната система, и на реиндустриализация на страната. Предполагам, че премиерът Орешарски и министрите ще дадат отговор на всички забележки и критики, които са чути и прозвучали от парламентарната трибуна по отношение на неотложните мерки. Само ще кажа, че времевият хоризонт на спешните мерки, които предлага екшън планът „Орешарски”, е буквално няколко месеца – до края на тази година, и мащабни реформи нито в съдебната система, нито в индустриализацията на страната няма как реално да бъдат осъществени. Ще се изкажа по друго предложение, по един друг ясен ангажимент, който макар също да изисква достатъчно време, е включен от правителството в спешните мерки и с усилията и помощта на Парламента, ще бъде реализиран, надявам се, в заложените тук срокове. Става дума за промените в изборните правила, за сериозния за сериозния ангажимент да бъде изработен нов Изборен кодекс. Уважаеми колеги, предполагам, че всеки един от Вас си дава сметка за това какви са очакванията на българското общество за изработване най-сетне на изборни правила, които да гарантират честни избори без манипулации и без кражба на вота на хората; правила, които да не ограничават, да не демотивират, да не игнорират българските граждани, а да ги стимулират и включват в политическия процес; правила, които да дадат възможност на граждански организации и движения да издигат свои кандидати и реално да могат да се включат в предизборната надпревара с реалната възможност техните кандидати да бъдат избрани. Това са очакванията на хората от промените в изборното законодателство, това са заявките на протестиращите както през месец февруари, така и през последните дни. Всъщност ангажимент за сериозна промяна в изборните правила заявиха всички политически формации, включително и авторите на порочния и вече печално известен Изборен кодекс на ГЕРБ. Всяко ново мнозинство, ако трябва да бъдем честни, всяко ново парламентарно мнозинство обещава промени в изборните правила; всяко ново мнозинство в Парламента обещава и това да бъде една от първите му задачи и промените в изборните правила да се направят в началото на всеки мандат, така че да осигурят възможност и на политическите субекти, и на хората реално да се подготвят за участие във всички следващи избори с ясни, предвидими и предварително заявени правила. Всички парламентарни мнозинства, ако трябва също да го кажем честно, стартират своя мандат с обещание, с реверанс към гражданското общество, като обещават предложенията на гражданските организации и движения да бъдат взети предвид и да бъдат включени в новите изборни правила. На практика обаче никой не го е правил до този момент. Затова приветствам амбициозното намерение на кабинета на Пламен Орешарски в сроковете, посочени в неотложните мерки, а именно до края на септември, да бъде изработен нов Изборен кодекс. това със сигурност ще се случи в началото на този парламентарен мандат, в самото начало на дейността на програмното правителство. И този път наистина поемаме ангажимент гражданските организации и движения да станат реален субект на промените в изборния процес. Вчера, в сградата на Народното събрание се проведе изключително важна среща с участието на повече от 50 граждански организации и движения от целия спектър, включително с представители на протестиращите – една много ползотворна среща, на която гражданското общество чрез своите представители заяви своите идеи, предложения и визия за това как трябва да бъдат променени изборните правила. Направиха се наистина много разумни предложения и в представителите на гражданските движения видях партньор на Парламента – граждански партньор, който е готов не просто да дави идеи, готов е да се включи реално в законодателния законодателния процес по изработване на Изборния кодекс. Затова, от една страна, използвам случая и парламентарната трибуна наистина да благодаря на представителите на гражданските организации и движения, на гражданите, които вчера отделиха от времето си и се включиха в този изключително важен и за парламента, и за хората дебат, и да ги уверя, че те няма да бъдат просто украшение на законодателния процес по изработването на Изборния кодекс. Те не просто ще имат пълна възможност пълна възможност да участват в целия процес от самото му начало до края, но и тук, от парламентарната трибуна, им предлагам да направим новия Изборен кодекс заедно, тоест реално да се включат в законодателния процес. Очаквам подкрепата и на другите парламентарни групи. Надявам се, че днес или утре най-късно ние ще предприемем и следващата важна стъпка – да създадем специална Парламентарна комисия на паритетен признак за изработване на новите изборни правила, която, надявам се, и аз лично ще положа всички усилия, осигури максимална публичност и максимално участие на целия неправителствен, на целия граждански сектор в писането на новия Изборен кодекс. В този смисъл искам да Ви уверя, господин Орешарски, че предложенията за промени в новия Изборен кодекс, които сте заложили в неотложните мерки, съвпадат в голяма степен с намеренията на гражданското общество. Хората искат намаляване на партийните субсидии, впрочем това можете да го направите чрез предложения в бюджета за 2014 г., хората искат облекчаване на условията за регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати, хората искат равен достъп на всички участници в процеса, независимо малки или големи, хората искат безплатен достъп поне до обществените медии, искат прочистване на избирателните списъци, искат преференциален вот, искат въвеждането на машинно гласуване или на ясни правила по изработването и отчитането на бюлетините, които да не допуснат никога повече Костинбродгейт да се повтори в друга реалност и в условията на други мнозинства. Предстои наистина труден и тежък процес – не е лесна работата по писане на един закон, още по-малко на Изборния кодекс. Надявам се, че ще го направим заедно – всички парламентарни групи, с подкрепата на експерти на правителството, с гражданското общество. Чака ни много сериозна работа. Усилието изцяло си заслужава. Благодаря.

Уважаеми господин председател, господин министър-председател, министри, уважаеми колеги! Искам да взема отношение по мерките, които ще се вземат от правителството като стабилизиращи и неотложни. Като партия, която е пряко ангажирана със социалното положение на българина,

Това са именно нещата, които биха подобрили социалния статус на българина, който в момента е в изключително окаяно състояние. Ние сме най-бедните хора в Европейския съюз, ние сме най-бедните от бедните дори не само в Европейския съюз, а и в Европа. В този смисъл трябва да се замислим къде отиват парите на българина. Конкретно искам да предложа да се взаимства още нещо от програмата „Сидеров”, а именно да се преразгледат концесионните договори, които в огромната си част са ощетяващи България. Там изтичат огромни пари, като само за златодобива по наши данни са изтекли около 10 милиарда от началото на концесионния договор с една канадска фирма.

тока с около 200%. Всички тези пари отиват познайте къде – изтичат от България, вместо да седят при българина. Третото нещо, на което искам да се спра, е да има преференция е да има преференция за българския производител, което е възможно дори в рамките на Европейския съюз, както го правят редица държави, включително водещи – Франция, Германия, които се легитимират като водещи държави в Европейския съюз.

не без помощта на последното правителство все пак. Но, въпреки това, ние сме длъжни да обърнем да се обърнем към българския производител с помощ, а не само да го регистрираме, че изчезва. Другото нещо, на което искам да обърна внимание, а то не е споменато в тези стабилизационни и неотложни мерки, това е проблемът на хората в малките населени места, в селата, където има една ужасна битова циганска престъпност, бих я нарекъл, но, но, да речем, битова престъпност, която вилнее и се шири безнаказано и която е истински не само криминален, а и социален бич. Не виждам тук да има упоменати някакви мерки срещу това нещо. Нека всеки един тук, не всеки е от София или от големите областни градове, като си отиде вкъщи, да разпита. Вие може би

бъдат откраднати,. В този смисъл мисля, че този социален, криминален бич е истински бич на българския народ и трябва да бъде преодолян с адекватни мерки от правителството, което има достатъчно инструментариум да направи това. Следващото нещо е да призова едни гръмогласни хора, които седят от дясната страна на залата, да дойдат тук и да изпълнят всички тези мерки – и тези, които са написани, и тези, които казах, преди да скандират за някакви неотложни и бързи избори. Няма проблем за изборите, ще ги направим. Въпросът е, че докато дойде това нещо, българинът ще гние още месеци и месеци. Нямаме време за губене, защото българската нация загива, българският народ загива. Призовавам всички да имаме национално отговорно мислене и да направим това, което трябва да бъде направено, без да се съобразяваме с разни личностни, междуличностни, европейски, транснационални и каквито и да е други фактори! Благодаря Ви.

на работното време днес до изчерпване на точка трета от дневния ред, а тя е приемане на състава на постоянните комисии. Аргументите ни да направим това предложение са следните. Вече има внесени конкретни законопроекти, включително и такива, които трябва да приемем в изпълнение на плана, който ни предлага министър-председателят, за спешни мерки. Наложително ни се струва, че трябва постоянните комисии вече да започнат да работят сериозно и да приемат законопроектите, които след това да гледаме в залата. Затова моля да удължим работното време до приемане на точка трета, тоест, до приемането на постоянните комисии. Благодаря.

председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Бих искала в самото начало да кажа, че напълно подкрепям предложенията, които сте направили пред нас, народните представители заедно с това да изразя една надежда, затова и вземам думата. Разбирам, че днес нашата държава е в много тежка финансова и икономическа криза, която в своите размери е докарана не без участието на предишното управление. Днес обаче никой не говори за пораженията на един друг вид криза, за която бяхме предупредени през 2009 г., и това е кризата на хуманността, духовната криза. Смятам, господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, министри, че за размерите на духовната криза на новото събрание тепърва ще му се наложи да взема решение и да разглежда спешни мерки. В тази връзка бих искала да помоля да помислите на едно следващо заседание на Народното събрание да ни дадете отговор по следните групи мерки. Първо, спешни мерки за стабилизиране на Здравната каса, на общинските болници и „Бърза помощ”. На второ място, спешните мерки, които предвиждате за стабилизиране и успокояване на образователната система и за пълната готовност за нейното начало, в този аспект и разтоварване на учителите от несвойствени за тях дейности. Бих искала да поговорим и за Вашите спешни мерки за стабилизиране на Българската академия на науките, на държавните висши училища, най-вече да помислим върху размера на таксите, на първо време върху категоричното преустановяване на техния растеж и, разбира се, до края на мандата да се надяваме да коментираме и тяхното намаление. Бих искала също така в най-скоро време да ни представите националните програми във връзка с две изключително важни за българската идентичност годишнини. Става въпрос за 1150-годишнината от мисията на Светите братя Кирил и Методий във Великоморавия. Втората годишнина е 200 години от кончината на Софроний Врачански. Надявам се че тези национални програми също ще влязат във Вашите спешни мерки. Благодаря за вниманието.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Аз ще бъда кратка с оглед на това, че не ни остана прекалено много време за коментари. Запознах се с Вашите стабилизационни и неотложни мерки. Няма да повтарям колегите, които вече казаха, че можеше да се постараете малко повече в изготвянето им, няма детайли. Като за начало ще подкрепим тези мерки, но впоследствие ще си запазим правото да ги критикуваме по всеки един въпрос. Както виждате, колегите от ГЕРБ ги няма. Може би се измориха да вземат заплатки и после да ходят да пият кафе или наистина вече нямат конкретен отговор на този въпрос, когато журналистите ги питат. Аз лично бих искала да тълкувам това поведение като абсолютно съгласие с всичко, което Вие оттук нататък ще вкарате и ще приемете.

Имайте предвид, че не ни е страх от предсрочни избори, но ако мислим наистина национално отговорно и искаме да свършим нещо, то тогава се постарайте малко повече в изготвянето и приемането на тези мерки. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря. Има ли реплики към госпожа Балабанова? Няма. Тъй като парламентарните групи, които участват в дебата, практически изчерпаха времето си, не виждам заявки за изказвания от Парламентарната група на ГЕРБ, мисля, че можем да чуем министър-председателя. Господин Орешарски, имам една молба. премиер, обръщам Ви внимание, че бяха направени две предложения – едното от госпожа Корнелия Нинова, а другото от господин Цонев, за допълващи текстове към стабилизационните и неотложни мерки. Моля да вземете отношение по тях, за да знаем дали ще бъдат включени във Вашия проект, защото, припомням Ви колеги, ние този текст, текст по текст не го гласуваме. Благодаря Ви. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Първо, искам да Ви благодаря за конструктивния тон на обсъждане на внесените от мен мерки, благодаря и за допълнителните предложения. Бързам да подчертая, че и двете предложения – на госпожа Нинова и на господин Цонев, са напълно в духа на програмата и на мерките, които в продължение на няколко часа По отношение на предложението на госпожа Нинова. Не е включено само и единствено, защото то ще стартира от началото на следващата година, но има основание да се включи в тези мерки, тъй като предполага и законодателна промяна, която трябва да бъде извършена до края на тази година. По отношение на предложението на господин Цонев. Още веднъж ще кажа, напълно приемливи са и ги подкрепям. Не бяха включени в този разгърнат вид, тъй като записът в документа, който е пред Вас, има по-общ характер има за амбицията да обобщи тези, а струва ми се даже и някои други мерки, в областта на борбата срещу данъчните бягства и злоупотреби. Нещо повече. Аз бих искал да обърна внимание и на други предложения, които биха послужили за окончателното редактиране и по-нататъшната работа на кабинета. В това число мога да поема ангажимент и да възложа анализ на всички концесионни договори – едно от последните изказвания беше в тази насока. И също в това число, многократно сме коментирали с вътрешния министър за предефиниране и префокусиране на усилията на МВР към битовата, а не само към всички други престъпности, ако мога да използвам този израз. Обръщам внимание, че акцентът върху битовата престъпност се съдържа в документа, който в началото на този мандат представих на Вашето внимание и който Вие одобрихте. Още веднъж Ви благодаря и заявявам готовност периодично да отчитаме мерките, които сме изпълнили, съответните срокове. Надявам се да няма забавяне в сроковете, ако все пак бъдат допуснати такива, ще искам Вашето разрешение и обяснение кои са факторите, които са довели до забавяне на изпълнението във времето. Безспорно програмата можеше да бъде и по-активна, с повече амбициозни цели, ако не се намирахме в средата на един бюджетен период и трябва да се съобразяваме с реалните фискални възможности. Така мисля, че давам отговор на господин Имамов, който основателно постави въпроса за финансирането на повечето мерки и остойностяването им. Стремили сме се всички тези мерки да не натоварят допълнително разходната част, а може би с едно-две изключения – бих дал пример разплащането с бизнеса. Ние сме в готовност да разплатим остатъчните неплатени задължения, дори ако това доведе до малко по-голям дефицит, защото считаме, че неплащането на задълженията към фирмите от своя страна възпрепятства фирмите да бъдат коректни към фиска. Получава се един омагьосан кръг, на който бяхме свидетели в последните години, когато държавата, гонейки нисък дефицит, не плаща, фирмите от своя страна се намират в изключително затруднено положение и в крайна сметка и те не са изрядни в своите данъчни задължения. Благодаря за вниманието Ви. премиер, колеги! Тъй като текстът на решението е, че приема предложените от Министерския съвет стабилизационни и неотложни мерки, ако Вие заявите, че приемате предложенията на господин Цонев и госпожа Нинова, ние вече ги считаме за част от съдържанието на

Освен това има направено предложение, доколкото си спомням, от господин Цонев, да има добавен текст в преамбюла. След третия абзац да се добави: „Гражданите се нуждаят от защита от монополните структури, функциониращи на пазара. Нужни са спешни мерки за борба с контрабандата и престъпните схеми за източване на приходите от ДДС и анализи за защита на бюджета и конкурентоспособността на икономиката.”

Сега гласуваме предложението на господин Цонев за добавка към преамбюла, който току-що изчетох. Моля, гласувайте.

Предлагам, господин председател, поне приблизително по реда, по който са написани в Правилника за Ще започнем с: „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по икономическа политика и туризъм

Предлагам за всяка една от тях представители на парламентарните групи да съобщават имената на тези, които ще влязат в състава на комисиите и ако имат готовност да предлагат представители за ръководството. От името на Парламентарната група на „Коалиция за България“ правя предложение от наша страна в тази комисия да участват народните представители Васил Антонов, Георги Кадиев, Жельо Бойчев, Корнелия Нинова,

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагам за членове на комисията господин Алиосман Имамов, госпожа Ферихан Ахмедова и господин Йордан Цонев.

Стоилов, пристъпваме към гласуване. Няма изказвания. Благодаря Ви. Уважаеми колеги, моля да гласуваме

Следващата Комисия е по бюджет и финанси. Тъй като уводната част на проекта за решение е същата, мисля че няма нужда да я чета отново.

Господин председател, тъй като тези проекти за решения са с идентично съдържание и за останалите комисии, които се формират на пропорционален принцип, да се знае, че това се отнася за всички тях като разпределение на представителите на парламентарните групи, а тези, които са на паритетен принцип са от по трима представители – за тях конкретно ще кажа, когато стигнем до там. В тази комисия – т. 2, избира председател, четирима заместник-председатели от парламентарните групи и членове. За членове на тази комисия предлагаме Георги Анастасов, Георги Кадиев, Димитър Горов, Дора Янкова, Лазар Попов, Петър Кънев и Румен Гечев. За заместник-председател нашето предложение е за Петър Кънев.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагам за членове на комисията следните народни представители: господин Йордан Цонев, господин Рушен Риза и господин Сергей Кичиков.

Уважаеми колеги, така както отбеляза и господин Стоилов, текстовете на решенията са идентични. Те са раздадени, всяко едно от тях е идентифицирано с отделен входящ номер, така че е ясно кога кое решение гласуваме и няма нужда да изчитаме всеки път едно и също съдържание. Пристъпваме към гласуване решението за създаване на комисията и нейния състав. Гласували

Димитър Горов, Жельо Бойчев, Красимир Янков, Мариана Тотева, Николай Малинов, Петър Дулев

Има предложение от Парламентарната група на „Атака” за членове на Комисията по енергетика да бъдат избрани госпожа Магдалена Ташева и господин Адриан Асенов, като госпожа Магдалена Ташева да бъде и заместник-председател на комисията. Други предложения няма. Моля да гласуваме Комисията по енергетика.

Партия „Атака” да бъдат избрани техните представители Петър Петров – за заместник-председател на комисията, и Николай Александров – за член на Комисията по икономическа политика и туризъм. Моля да гласуваме.

Парламентарната група на Партия „Атака” предлага госпожа Маргарита Николова за заместник-председател на комисията и Николай Александров за член на комисията. Моля, режим на гласуване.

Екатерина Заякова, Мариана Тотева, Мая Манолова, Смиляна Нитова, Филип Попов и Янаки Стоилов. Тук имаме възможност да направим още едно предложение, но това ще стане по-късно с оглед на предстоящи промени в парламентарната група. За заместник-председател на комисията предлагаме Филип Попов. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО

господин Христо Бисеров – той и за председател на комисията, господин Хамид Хамид – за заместник-председател на комисията, и господин Митхат Метин – за член на комисията. Парламентарната група на Партия „Атака” предлага господин Явор Нотев за заместник-председател на комисията и господин Петър Петров за член на комисията. Други предложения няма. Моля да гласуваме решението за създаване и състав на Комисията

Следващата Комисия е по регионална политика и местно самоуправление. За нейни членове предлагаме: Борислав Гуцанов, Димчо Михалевски, Дора Янкова, Екатерина Заякова, Захари Георгиев, Йордан Стойков и Петър Дулев. За председател на комисията предлагаме Димчо Михалевски и за заместник-председател – Борислав Гуцанов. Предложение от Парламентарната група на Движението за права и свободи. предлагаме за членове на Комисията по регионална политика и местно самоуправление господин Рамадан Аталай – той и за заместник-председател на комисията, и за членове господин Ахмед Башев и господин Ердинч Хайрула. Има предложение от Парламентарната група на Партия „Атака”: господин Павел Шопов – за заместник-председател на комисията, и второто предложение за господин Явор Нотев – за член на комисията. Други предложения няма. Режим на гласуване.

Комисията по инвестиционно проектиране, За нейни членове предлагаме: Емил Костадинов, Жара Пенева, Йордан Стойков, Калин Милчев, Сияна Фудулова, Стефан Танев и Тодор Радулов. За председател на комисията – Емил Костадинов, и за заместник-председател – Йордан Стойков.

Господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагам за членове на Комисията по инвестиционно проектиране господин Ахмед Башев – за заместник-председател на комисията, господин Тунджай Наимов – за член на комисията, и господин Хасан Хаджихасан – за член на комисията. Благодаря. От Парламентарната група на Партия „Атака” все още няма постъпили предложения за Комисията по инвестиционно проектиране. Ще имат възможност допълнително да го направят. Гласуваме

Следващата комисия е Комисията по външна политика. За нейни членове предлагаме: Валери Жаблянов, Деница Златева, Деян Дечев, Николай Малинов, Петър Курумбашев,

Уважаеми колеги, за членове на Комисията по външна политика предлагаме господин Четин Казак за заместник-председател на комисията, госпожа Петя Раева – за член на комисията, и господин Янко Янков – за член на комисията. Благодаря Ви. От Парламентарната група на „Атака” има предложение в Комисията по външна политика да бъдат избрани: Венцислав Лаков като заместник-председател и Димитър Аврамов като член. Други предложения няма. Моля, гласувайте.

Продължаваме с Комисията по отбрана. За нейни членове предлагаме: Атанас Мерджанов, Атанас Пъдев, Борис Цветков, Георги Андреев, Красимир Мурджев, Спас Панчев и Таню Киряков. За заместник-председател на комисията – Борис Цветков.

Господин председател, колеги, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагам господин Янко Янков за председател на Комисията по отбрана, господин Четин Казак за заместник-председател на Комисията по отбрана и господин Емил Иванов

Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. За нейни членове предлагаме: Атанас Пъдев, Атанас Мерджанов, Георги Андреев, Димитър Дъбов, Кирил Добрев, Красимир Янков

Комисия по земеделието

За нейни членове предлагаме: Георги Борисов, Добрин Данев, Методи Костадинов, Румен Йончев, Светла Бъчварова, Сияна Фудулова и Спас Панчев. За председател на комисията предлагаме Светла Бъчварова и за заместник-председател – Спас Панчев.

предлагаме господин Тунджай Наимов за заместник-председател на комисията, господин Веселин Пенев за член на комисията и господин Хами Хамиев за член на комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря. За Комисията по земеделието и храните предлагаме госпожа Калина Балабанова за заместник-председател и Гален Монев за член.

Следващото предложение е за Комисията по труда и социалната политика. За членове предлагаме: Антон Кутев, Валентина Богданова, Георги Гьоков, Евдокия Асенова, Емил Райнов,

Предлагаме в Комисията по труда и социалната политика да бъдат: Кирил

Кирил Колев и Маргарита Николова.

Господин Шопов, предлагам да гласуваме състава без Вашите предложения, които ще ги допълните, така както трябва да направите и за предната комисия. ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Мисля, че е по-уместно да отложим гласуването за тази комисия. Правя тази процедура като предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Следващата постоянна комисия е по образованието и науката. Тук, господин председател, ще предложа да отложим засега

За нея ние предлагаме: Александър Паунов, Георги Мърков, Деян Дечев, Милко Багдасаров, Станислав Владимиров, Таню Киряков и Христо Монов. За председател на комисията – Христо Монов, и за заместник-председател – Георги Мърков.

Господин Шопов, ще вземете ли думата? За Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлагаме: Иван Тодоров Димитров – за заместник-председател, и Маргарита Николаева Николова – за член. Ако ми разрешите,

остава Кирил Колев.

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта няма. Моля да гласуваме решението за комисията и нейния състав.

Преминаваме към състава на Комисията по здравеопазването. За членове на комисията предлагаме Емил Райнов, Иван Ибришимов, Илия Баташки, Йорданка Йорданова, Красимир Мурджев, Милка Христова и Смиляна Нитова. За заместник-председател на комисията – Емил Райнов.

Благодаря. От Парламентарната група на „Атака”.

Комисия по околната среда и водите – за нейни членове предлагаме Борис Цветков, Георги Свиленски, Добрин Данев, Маргарита Стоилова, Методи Костадинов, Петър Курумбашев и Страхил Ангелов.

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения: за членове на комисията предлагаме Александър Паунов, Борислав Гуцанов, Георги Свиленски, Захари Георгиев, Мартин Захариев, Минчо Минчев и Петър Мутафчиев, за заместник-председател на комисията предлагаме Георги Свиленски. Господин Йордан Цонев – от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи. ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря, господин председател. От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи за Комисията по транспорт,

От името на Парламентарната група на Партия „Атака“ предлагаме в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения за заместник-председател – госпожа Деница Стоилова Гаджева, и за член – Ради Николов Стоянов. Благодаря. Други предложения няма. Моля, режим на гласуване.

Господин председател, госпожи и господа! Правя предложение за членове на Комисията по културата и медиите, както следва: Антон Кутев, Ваня Добрева, Мариана Бояджиева, Мартин Захариев, Николай Петев, Стефан Данаилов и Татяна Буруджиева. За председател на комисията предлагаме Стефан Данаилов, за заместник-председател – Николай Петев.

От името на „Атака“ предлагаме за Комисията по културата и медиите

Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения – тази комисия се формира паритетно между представителите на парламентарните групи, тоест те имат по равен брой членове, затова ще представя предложението: „1. Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения се формира на паритетен принцип и се състои от 12 народни представители – по трима от всяка парламентарна група. група. 2. Избира председател, съответно четирима заместник-председатели от останалите парламентарни групи“. Ние предлагаме за членове на комисията: Йордан Младенов, Мая Манолова и Христо Монов. За председател на комисията – Мая Манолова,

За тази комисия на паритетен принцип от трима души засега предлагаме двама, а по-късно ще попълним и третото място.

Благодаря, господин председател. Процедурата ми е, за да сме в крак с приетите днес стабилизационни и неотложни мерки на правителството, гласувани от нас, предлагам Комисията по енергетика довечера от 18,00 ч. да има заседание в зала „Запад“. Благодаря Ви.

Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите. От името на Парламентарната група на Коалиция за България за нейни членове предлагаме Васил Антонов, Георги Анастасов, Петър Мутафчиев, Пламен Славов, Милка Христова, Станислав Владимиров и Тодор Радулов. Искам да обърна внимание, че както за тази комисия, така и за друга ние имахме готовност да предложим ръководството, председателството да бъде на най-голямата парламентарна група – на Политическа партия ГЕРБ, но от тяхна страна няма желание за точно на тези комисии. Сега няма да ги коментирам. Поради тази причина ние можем да предложим за председател Пламен Славов и за заместник-председател Георги Анастасов. Благодаря. Господин Костадинов.

предлагам за заместник-председател на комисията доктор Тунчер Кърджалиев и за членове господин Георги Горанов и господин Хюсеин Хафъзов. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО За Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите предлагаме Павел Шопов за заместник-председател и Кристиан Димитров за член.

(КБ): Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Тя се формира на паритетен принцип и се състои от 12 народни представители – по трима от всяка парламентарна група. За нейни членове предлагаме Атанас Зафиров, Кирил Добрев и Любомир Петков. За заместник-председател на комисията предлагаме Господин Стоилов, от Правния отдел настояват да бъдат изчетени основанията на тази комисия. Същото направиха и по отношение на другата паритетна комисия

а т. 2 е за избора на председателя и четирима заместник-председатели – един от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, един от Парламентарната група на Коалиция за България, един от Парламентарната група на ДПС и един от Парламентарната група на „Атака”. ще посоча основанието, което вероятно Правният отдел може да препише от решението, но нека все пак да прозвучи: „Народното събрание

Предложения за състав.

тъй като съгласно водените консултации това беше комисия, която трябваше да бъде председателствана от представител на Парламентарната група на ГЕРБ. Според мен не бива ад хок да се вземе да бъде оставена тази партия без позиция, или ако бъде оставена, какъв ще бъде съставът? Според мен не може да бъде решено това от движение. Моето процедурно предложение е да отменим гласуването по отношение на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите.

прав. Колеги, подлагам на прегласуване предложението на Проекта за решение със състава на Комисията

жалбите на гражданите. Гласували 98 народни представители: за 25, против 16, въздържали се 57. Това решение не се приема.

защото ако основната опозиция в Българския парламент има намерение да блокира работата на Народното събрание и няма намерение да участва в ръководството на комисиите, при положение, че има предложение те да оглавят комисии, при това точно тази комисия, то това нещо се заявява официално. Ние нямаме право да изберем ръководство на тази комисия, преди да сме получили официалната им позиция. В противен случай утре щяхме да носим отговорност за това, че с едно гласуване сме ги лишили от участие в работата на парламентарните комисии, което нямаше да бъде в съответствие с традициите, установени през последните години. Редно е опозицията да председателства поне една парламентарна комисия. Ако не желаят, едва тогава можем да пристъпим към избор на ръководство или председател на комисия от другите парламентарни групи, разбира се, след съответните консултации. На този етап бих предложил състава на тази комисия да се гласува, състава на тази комисия да се гласува, без да се избира председател, и с решение на Народното събрание да възложим изпълнение на председателски функции

Няма нужда залата да посочва кой ще изпълнява ролята на председател на комисията. Това е правомощие на председателя на Народното събрание. Когато няма председател, той възлага на някой от заместник-председателите. Колеги, обръщам Ви внимание, че ние отхвърлихме цялото решение. Нямаме прието решение за състава, не само за ръководството. Предложението ми е, доколкото тази точка е изчерпана за днес, утре вносителите да направят предложение по познатия ред. Утре ще го включим в дневния ред, за да

Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.

Следващата комисия. „Проект РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.

1. Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения се формира на паритетен принцип и се състои от 12 народни представители – по трима от всяка парламентарна група. 2. Избира председател, четирима заместник-председатели един от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, един от Парламентарната група на Коалиция за България, един от Парламентарната група на Движението за права и свободи и един от Парламентарната група на политическа Партия „Атака”, и членове на комисията, както следва ...” За членове ние предлагаме Димитър Дъбов, Сергей Станишев и Филип Попов. За председател на комисията предлагаме Димитър Дъбов. Засега не правя предложение за заместник-председател, тъй като нашето решение е един член на парламентарната група да участва в ръководството само на една комисия. Така че, господин председател, нека засега да остане това предложение, което направих. Благодаря.

Господин председател, колеги, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи по отношение на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения предлагам Камен Костадинов за заместник-председател на комисията, Халил Летифов за член на комисията и Митхат Метин за член на комисията. Благодаря. Уважаеми колеги, в Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения – паритетна комисия, предлагаме за заместник-председател господин Десислав Славов Чуколов и за членове Иван Димчев Димов и Иван Тодоров Димитров. Благодаря. Други предложения няма. Моля, режим на гласуване.

Господин председател, предлагам следващата комисия да бъде последната, която днес да гласуваме. За утрешното заседание да остане гласуването на

За членове: Георги Борисов, Деница Златева, Димчо Михалевски, Лазар Попов, Любомир Петков, Младен Червеняков и Страхил Ангелов. За председател на комисията предлагаме Младен Червеняков, а за заместник-председател – Деница Златева.

Уважаеми колеги, за Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлагаме господин Гален Симеонов Монев за заместник-председател и госпожа Миглена Дойкова Александрова за член.

на Партия „Атака” направи допълнително предложение за Комисията по труда и социалната политика, където предложи госпожа Маргарита Николова за заместник-председател и господин Кирил Колев за член. Другите две парламентарни групи направиха своите предложения. Други предложения няма, така че можем да гласуваме Комисията по труда и социалната политика в пълния й състав. Режим на гласуване.

процедурно предложение, ако ми разрешите, да посоча и да гласуваме член на Комисията по инвестиционно проектиране, където не сме представили нито един наш член до този момент. Сега посочваме за заместник-председател госпожа Магдалена Ташева, а член ще представим допълнително.

Колеги, уточнявам, че останаха негласувани и непредставени Комисията по образование и Комисията по

ще ги разглеждаме утре. По програма утре първа точка ще бъде второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., след което ще се върнем на точка трета „Постоянни комисии”. Благодаря Ви. Утре заседанието започва в 9,00 ч. Закривам днешното заседание.